Naravno, jasno vam je da ste iskoristili Poslovnik da bi replicirali, ali dobro, u redu.Sve to što ste rekli vi ste potpuno u pravu, a obrazloženje apsolutno stoji, ali se odnosi na sve. Da li je tako? Imali ste prilike pre gospodina Martinovića da nekoliko puta reagujete, po tom istom članu, sa istim obrazloženjem kada su različiti epiteti uvrede dolazile sa te strane, ali dobro, da završim tu. Morala sam da vam dam obrazloženje jer ste se pozvali na Poslovnik.Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne.)Gospodin Srđan Milivojević, replika. Izvolite. znate vi, vidim da znate imena, znate ko je Steva Čenejac? Pa, ne znate, slušali ste mnogo Baju malog knidžu i Lukasa, slabo Đoku Balaševića, taj Steva Čenejac, kaže – neko to od gore vidi sve. To je jedna čuvena pesma Stevu Čenejca, hajde da ne citiram, da ne bude posle da vam i pretim, je ubi grom nežno kao rukom i tako dalje, jer tuđeg se latio zato je glavom platio, jer neko to od gore vidi sve, sve vide oči sudbine. Tako kaže u toj pesmi, na kojoj smo mi, neki od nas odrastali.Zašto vam to kažem? Pa, ja nikada kao diplomirani inženjer poljoprivrede ne bih potpisao da se poljoprivredno zemljište pretvori u rudno zemljište i to je razlika između nas i vas i to građani treba da vide. Nikada, zbog vaše dece to ne bih uradio. Zbog sve dece u Srbiji to ne bih uradio, jer to ne donosi ništa dobro za Srbiju, verujte mi.

mi.Još jedanput razmislite, pogledajte ekonomske analize, nemam sada vremena da vam o tome pričam, pričaćemo popodne kada bude sednica o litijumu, ništa ekonomski dobro ne donosi Srbiji, samo donosi dobro investiciji. Preispitajte još jedanput sebe. Ja znam, gospodine Martinoviću, verujem vam da vi nećete nigde iz Srbije, ali ni ja neću nigde iz Srbije, nemam gde. Nemam, verujte, gospodine Martinoviću. Eno ih tamo nekih devetorica Milivojevića, zajedno sa možda još nekim Martinovićima, raznim nekim Aleksićima, Lutovcima, Rakićima, na večnoj straži srpstva na Zejtilniku i ostavili su nam ovu zemlju. Ja nemam gde, zbog toga vam to ne damo, gospodine Martinoviću. Možete vi to da potpišete, ali ne da Srbija, razumite to, ne da. Hvala.

se oni koji su pratili ovo, da su mislili da se mi ovde, da je sednica o lovu, jer je ministar koristio izraz da neko nekog huška. Huškaju se psi u lovu, a ne huška se narod. To je duboka uvreda.Dalje, ministar uporno polemiše ovde sa nekim portirom, prvi puta čujem za njega. To je van pameti, to je toliko unižavanje ovog Doma. I obzirom da će biti diskusija na temu litijuma, ne bih da zloupotrebljavam, samo ću da vam kažem, pošto uporno polemišete hoćete li kopati ili nećete. Nije vas niko informisao. U Mačvi i Jadru, nema glave na ramenu koja će to dozvoliti da to bude. Braniće to do zadnjeg i nemojte da mislite da oni nose na ramenima televizore, nose glave, brane ono što je svetije, a to je zdravlje, budućnost i voda, to vam ja kažem koji dolazim s tog terena.Mačva će braniti svoju vodu, Jadar isto, časni i pošteni ljudi. Samo toliko ali o tome ćemo pričati kad krene diskusija. Zato vas molim da primerite ovo dostojanstvu a ne da pričamo o lovačkim psima, teranjima i kojekakvim nebulozama. Hvala vam. Dobro, pošto ste sada vi zloupotrebili povredu Poslovnika, vama oduzimam to od vremena poslaničke grupe u nadi da ćemo nekako doći, jeli do te sledeće sednice.Žao mi je što ste proveli 10% vremena u toj poslaničkoj klupi od čitave ove sednice koja traje od ponedeljka. Videli bi ko ne priča po dnevnom redu jer o rebalansu nismo baš nešto mogli da čujemo. Svaki dan, jeste, svaki dan po pet minuta.Samo ministar Martinović , pa onda ide Stefan Janjić. Dame i gospodo narodni poslanici, ja zaista nisam pominjao nikakve pse, nikakav lov, niti sam imao nameru bilo koga lično da uvredim, ali građani Srbije treba da znaju da ljudi koji se predstavljaju tog pompeznog naziva „ Inicijativa za opstanak srpske poljoprivrede“, u najmanju ruku čovek treba da je vlasnik hiljadu hektara zemlje. On čovek radi kao portir ili kurir u JP Zavod za izgradnju grada Novog Sada, i zabija krst ispred Pokrajinske vlade juče i daje opelo srpskoj poljoprivedi, on koji sa srpskom poljoprivedom nema nikakve veze. To sam rekao i ja iza toga stojim. To može vrlo lako da se proveri.Imate na e-agraru registar poljopriverdnih gazdinstava, ako nađete Miletu Slankamenca, evo ja više neću biti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Znači, čovek nema registrovano poljoprivredno gazdinstvo, o tome se radi.Što se tiče, toga da nismo ispunili nijedno obećanje, ispunili smo sva obećanja, apsolutno sva, uključio se na kraju i lično predsednik Vlade Miloš Vučević koji je primio sve ijedno poljoprivredno udruženje koje je tražilo razgovor ispunili smo sve i evo za nekoliko dana u proceduru Narodne Skupštine ulazi zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i tu će građani Srbije da vide pa i naši poljoprivredni proizvođači, da li smo ispunili ili nismo ispunili obećanja koja smo dali.Dakle, ispunili smo apsolustno sva, a to što neko i dalje pokušava da podriva državu Srbiju i da vodi hibridni rat protiv nje, to je sad jedna druga stvar, to nema veze sa poljoprivredom to ima veze sa čistom politikom, da se Srbija zaustavi u svom ekonomskom razvoju, da Srbija ne sme da bude lider

Srbija sabije u crnu zemlju, zato što nosi stalno taj oreol, večitog krivca za nešto što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije ili na prostoru Balkana u 20. veku, u 19. veku i pitaj Boga kada.Dakle, te dve stvari morate da razlikujete, za poljoprivrednike smo učinili sve što su tražili, sve jedno obećanje smo ispunili, i to ćete videti za nekoliko dana kada budete imali prilike da raspravljate i da glasate o izmenama i dopunama zakona o podsticajima i onda će se videti ko govori istinu a ko ne, ali što se tiče ovog hibridnog rata i specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije, pre svega protiv predsednika Aleksandra Vučića, to je nešto drugo. To pojedinci i grupe, koji se nekad maskiraju kao poljoprivredna udruženja nekad kao ekološka udruženja itd, oni to rade po nečijem stranom nalogu, kao što su to oduvek radili i tu su stvari potpuno jasne i nemam nikakvih dilema.U pitanju je hibridni rat protiv države Srbije, pošto ne smeju da krenu u otvoreni rat, onda su našli Miletu Slankamenca, onda su našli Zlatka Kokanovića, onda su našli pojedine narodne poslanike, koji ustvari rade protiv sopstvene države, što Srbija da iskopava litijum i što da se razvija ona kada ona treba da bude balkanska parija, kad su oni započeli sve ratove, kada Aleksandar Vučić namerava da napadne danas Hrvatsku, sutra Bosnu, prekosutra Crnu Goru,

tragično ubijene dece u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, danas se vodi na temu litijuma.Dakle, kao što je Aleksandar Vučić bio kriv za pogibiju dece, danas je kriv navodno zato što hoće potruje sve živo po Srbiji, da zagadi Drinu, Savu, da nema više života u Srbiji i to ste pričali prošle godine, to pričate ove godine, samo se teme menjaju i tu su stvari za mene potpuno jasne.

dakle sve što se dešavalo je podržavao, ali je sada preumio iz nekog razloga, a ne znam zašto.Sa druge strane, odakle Rio Tintu imovina tamo, jer kaže, ne daju ljudi, pa ko im je prodao, jel su oteli ili su kupili? Pa kupili i to, videli ste kako su im prodavali, šupa vredi 250 hiljada evra i sve ostalo.Onda na kraju velika poruka, nećete, a šta mi to hoćemo, gde smo mi to rekli da nešto hoćemo, oni nama brane nešto za šta mi još uvek ne znamo dal će da se desi, buduću neizvesnu činjenicu, koja može da bude, a možda ne bude u zavisnosti od toga kako će struka da kaže.Dakle, još jednom, stručnjaci, a stručnjaci nisu ni oni iz bivšeg SPO, koji su podržavali sve ono što je usvajano u korist Rio Tinta sve ove godine unazad i tada je sve bilo potaman, jer je bilo dobro dok je čamče puno i da su na vlasti, ali nema veze šta se usvaja, i kada više nisu, sad preti i još prstom da bude strašniji i ne znam ni ja šta, dok ne budu stručnjaci rekli da bude bezbedno za ljude i životnu sredinu, mi ne znamo da li će se išta raditi ili neće raditi.Ako bude bilo bezbedno za ljude i životnu sredinu možemo govoriti o realizaciji procesa i postupka, a ako ne bude bezbedno za životnu sredinu i ljude, neće biti nikakve eksploatacije. To je jednostavan stav vladajuće većine.Ovi što viču, prete, halaču, ne znam ni ja šta rade, neka rade to, znaju to zašto rade i gospodin Martinović je rekao, da ne ponavljam. U toku je nešto što su i neke strane zemlje upozorile naše službe da će da se dešava, a ne iznenađuje nas ni to ko realizuje, realizovali su u prošlosti, što ne bi i sada. **Ana **Stefan Janjić** Radi završetka ove sednice, kako bismo što pre krenuli sa narednom sednicom koju ste zakazali u 14 časova, ovim putem obaveštavam sve da će poslanička grupa Srbija centar – SRCE, odustati od svojih amandmana.Predsednice, molim vas, pošto ste zakazali sednicu sa početkom u 14 časova, molim vas skrenite pažnju ministrima da nam ne jedu više vreme, mislim, pojeli su nam 12 godina, nema potrebe više za tim, hvala.

minuta i 15 sekundi ste uštedeli, plus dva minuta po amandmanu. Tako ubrzavate, jel?Hvala vam na tom doprinesu. To je doprinos tome da ovaj Predlog zakona nikad ne dođe, odnosno da sačekamo januar sledeće vanredno zasedanje. To je vaš doprinos tome, da vas je stid da govorite o tom Predlogu zakona.Četiri minuta i 15 sekundi i onda kao veliki parlamentarci - mi ćemo da povučemo.Član 7. amandman je podneo narodni poslanik Šaip Kamberi.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković, Zoran Stojanović, Dušan Radosavljević, Slađana Miletić, mr Nenad Tomašević i Slađana Radisavljević.Reč

da sredstva koja su predviđena da se realizuju preko Kabineta pojedinih ministara bez portfelja ostanu, odnosno budu realizovana preko tzv. tradicionalnih ministarstava.Ne što mi neke ministre smatramo boljim, a neke lošijim, smatramo da postoji adekvatna administracija u ministarstvima koja su tradicionalna.Znate, kada izaberete Vladu koja ima ovoliki broj ministara, neki su ostali bez portfelja, ali bi želeli... Znači, možete imati iako nemate portfelj. Vi ste ministar samo ako raspolažete određenom količinom novca.Mi smo za povećanje prihoda lokalnim samoupravama koja su trebala da budu realizovana preko jednog kabineta.Smatramo da su prihodi lokalnih samouprava stvarno mali, odnosno da ne kažem Bogu plakati. Ljudi koji vode lokale su za mene junaci, jer nemaju dovoljno sredstava za kanalizaciju, za vodu, za ulice, za atarske puteve, za rasvetu.Mi nemamo nijednog predstavnika opštine, pa da bude da kukamo nad njihovom sudbinom, nego se pitanje finansiranja lokalnih samouprava mora jednom sistemski rešiti.Evo, nije bilo predloga, gospodine Vučeviću, predlažem, napravite ekipu. Porez na dohodak građana je nešto što deli republički budžet, odnosno lokalne samouprave. Napravite klizne skale tako da ljudi koji vode lokalne samouprave imaju mnogo više prihoda od toga, da im mnogo više prihoda od poreza na dohodak ostaje.Način na koji je urađena fiskalizacija omogućava da i deo PDV-a... Vi možete sada tačno iskontrolisati koji deo PDV-a dolazi sa koje teritorije. Mi moramo raditi na razvoju lokalnih samouprava. Nama se Srbija prazni. Nama su sela oko Kragujevca, centar Šumadije prazna. Šta je sa rubnim opštinama?Mene boli i meni nije dobro kada vidim da mi za troškove kamata, odnosno vraćanja dugova, što domaćim, što stranim bankama i ostale troškove zaduživanja, izdvajamo 185 milijardi.Sem budžeta grada Beograda, koji je planiran 177 milijardi i da kažem Novog Sada, budžeti ostalih lokalnih samouprava su smešni. Ako vam je cilj da svi dođemo u Beograd,

da znaju građani Srbije.Znači, SNS se plaši rasprave oko litijuma, ljudi. Samo se zbog toga ovo pretvara u ovu farsu.Član 101, gospođo Brnabić: „Predsednik Narodne skupštine može da prekine sednicu Narodne skupštine radi održavanja nove sednice Narodne skupštine uz obavezu obrazloženja“.Recite nam da li ćemo mi da raspravljamo o litijumu ili nećete? Ako nećete, onda tako i neka bude.Znači, član 101. gospođo Branabić...,

jedno pitanje za vas – da li će predsednik Srbije doći da razgovaramo o litijumu?Još jedno pitanje za vas – zašto ste slagali narod kada ste rekli da je na projekat Jadar stavljena tačka?Hvala. Sada ste zloupotrebili povredu Poslovnika.Pošto nemate više vremena da govorite, sada ste ukrali još dodatnih dva minuta zato što ne mogu ni da vam oduzmem od poslaničke grupe pošto to vreme nemate.Čemu

jer tog vremena nemate. Imate možda četiri minuta ili imate 23 sekunde.Ko odugovlači ovu sednicu najbolje se vidi po tome ko je koliko vremena iskoristio, ko dodatno koristi i zloupotrebljava povrede Poslovnika, kao što ste vi sada, gospodine Jovanoviću, stoti put, ko takođe zloupotrebljava amandmane samo da bi kupio još po dva minuta vremena, a ko pokušava da se ova sednica privede kraju najbolje govori to da je poslaničkoj grupi SNS ostalo još čitavih sat vremena.Idemo

bih da se osvrnem na komentar narodne poslanice gospođe Radisavljević, s obzirom da se osvrnula na rad kabineta ministara bez portfelja.Mislim da smo ovde bili retko kada u prilici mi kao ministri bez portfelja da objasnimo značaj i način na koji funkcionišemo i sa kakvim sredstvima sredstvima mi raspolažemo.Ovde danas na sednici smo najmanje nas dvoje kao ministri bez portfelja. Imate priliku sa nama neposredno da razgovarate. Znam da je i treći kolega tu u Skupštini i da nam se verovatno može pridružiti.Dakle, u budžetu do kraja ove godine za rad kabineta koji ja vodim opredeljeno je 150 miliona dinara. Najveći deo tih sredstava opredelila sam upravo za nadležnosti, odnosno zaduženja koja su mi sa punim poverenjem dodeljena od strane predsednika Vlade.U ovom trenutku realizuje se projektna aktivnost koja se neposredno bavi temom sprečavanja nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja i iznos te projektne aktivnosti koji je opredeljen za rad organizacije civilnog društva u ovom trenutku iznosi 55 miliona dinara.Dakle, kada pogledate, to je više od trećine sredstava samo za jednu projektnu aktivnost koja nije usmerena za naš bahati rad, nepostojanje ili već neke izmišljene aktivnosti, već je vrlo jasno i precizno opredeljen, ne kažem ništa, ne mislim da ste bili zlonamerni, nego, prosto, i zbog građana želim da objasnim, objasnim, jer se to često ponavlja, ne samo sa vaše strane da pitate, naravno, vrlo legitimno kako mi trošimo sredstva, nego i drugi poslanici ovde dovode u pitanje naš rad i angažman.Dakle, u ovom trenutku, kao što sam rekla, 55 miliona dinara Vlada Republike Srbije, dajući meni poverenje da realizujem projektne aktivnosti, opredelila je za temu sprečavanja nasilja u porodici i sprečavanja vršnjačkog nasilja.Mislim da je posebno nakon tragedija koje su nas zadesile prošle godine ovo pitanje u vrhu prioriteta i ako je po nečemu Vlada Republike Srbije u ovom trenutku Vlada kontinuiteta, to je onda po temi koja se eksplicitno bavi sprečavanjem nasilja.Dakle, ja ću dati sve od sebe da ova konkursna aktivnost, i u ovom trenutku projektna aktivnost, pardon, realizuje na pravi način i u tom smislu koristim još jednom priliku, s obzirom da je vreme za prijavu na konkursne do 8. oktobra, dakle, pozivam sve relevantne nevladine organizacije koje su se i do sada bavile ovom temom, koje planiraju da se bave ovom temom, da se prijave da zajedno, zajednički snagama radimo na tome da se stvori društvo koje je nulto tolerantno na nasilje.Nadam sa iskreno da ću i u skorijem periodu realizovati sledeće aktivnosti koje su takođe, ja bih rekla, vrlo, vrlo značajne za život u Srbiji, pre svega se tiču neposredno najvećeg broja populacije naše države, dakle, 51% osoba koji žive u Srbiji su u stvari žene. Dakle, samo 150 miliona smo, ja se nadam da će ministar mali imati više više sluha za naredni budžet, pa će nam opredeliti nešto više sredstava, nadam se da ne zamera na ovoj šali. Dakle, za 51% građanki Srbije koje ovde žive opredeljeno je u ovom trenutku 150 miliona.Naredne aktivnosti koje planiramo tiču se političkog i ekonomskog osnaživanja žena i uopšte uravnavanja politika, dakle, da se sa mnogo većom pažnjom bavimo i opredeljujemo sredstva koja će doneti korist i najvećem delu naše populacije.Ja dolazim, evo, sa jednog događaja koji je bio u organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, to je i razlog zašto zašto sam zakasnila na današnju sednicu, koji govori o tome koliko mi u stvari žena imamo u parlamentu. Onda se, nemojte mi zameriti, zaista čudim kada u stvari za pitanje rada kabineta ministara bez portfelja, koji se između ostalog bavi tretmanom žena u Srbiji, dovodi se u pitanje da li uopšte treba da postojimo ili ne.Dakle, naš parlament i Srbija može da se pohvali dobrim rezultatima kada je učešće žena u političkom životu. Ono što se postavlja kao pitanje i za šta mislim da nije greh potrošiti neka sredstva više jeste kako da motivišemo žene da u istom tom političkom životu ostanu duže, da ne odustaju onda kada se vrši nasilje nad njima, koje utiče ne samo ne samo na njih lično, nego i na njihovo najbliže okruženje, porodicu i decu. Tako da, eto, to će biti, recimo, druge aktivnosti na koje ja želim da usmerim sredstva. Ja se iskreno nadam da će makar narodne poslanice, kojih, evo, prema podacima statističkim sa kojima raspolažemo u ovom trenutku ima preko 36% svakako podržati ne samo samo moj rad, nego i rad svih onih kabineta koji će u međuvremenu urodnjavati svoje politike i baviti se time da život žena u Srbiji bude kvalitetniji i bolji. Hvala. Raguš** Sledeći ima reč potpredsednik Vlade Srbije gospodin Aleksandar Vulin.Izvolite. Znate, ovde se pominju dve stvari koje zaista mogu da zbune javnost. Ja hoću da raščistimo to kao prvo.Ministri ovde nikome ne kradu nikakvo vreme. Ministri su ovde da bi dali odgovarajuća objašnjenja ili dali političke odgovore kada se prema njima ponaša kao prema političarima. Da nismo ovde, onda bi vaše klupe odjekivale od pravednog gneva što vas Vlada ne poštuje i što nema ministara. Pa, kad vas već Vlada poštuje i kad su ministri tu, oni neće da sede tu i da ćute, da slušaju uvrede, napade ili bar da odgovore na pitanja kojih je, nažalost, bilo veoma, veoma malo.Mi smo ovde obično odgovarali na uvrede i svađe, ništa drugo, ne zato što smo ih mi pokretali, već zato što je to bila sednica i tako dok sam ja ministar, dok dolazim u ovu klupu, ja ću se boriti.E, sad, još jedna stvar, građani Srbije, sednica o litijumu je počela, traje već pet dana. Mi nismo imali ni jedan jedini razgovor o amandmanima, mi samo pričamo o litijumu. U formalnom smislu nije počela, u političkom, u praktičnom smislu, ovo je rasprava o litijumu. Pa, mi samo o litijumu pričamo, isključivo pričamo o tome ko je kad kopao, ko će kopati, šta će raditi.Dakle, građani Srbije, mi ćemo dati sve od sebe da rasprave o litijumu bude, da dođe do nje već jednom. To ne može da se uradi na ovaj način kako je predviđeno, bez pomoći ljudi iz opozicije. Nema šta da se priča o tome. Mi smo već mogli da raspravljamo o litijumu pod imenom i prezimenom litijuma, ali kao što vidite, mi isključivo raspravljamo o litijumu. I niko ovde nije kažnjen zato što je svoj amandman potrošio na raspravu o litijumu. Ništa drugo ne radimo. U redu je, nastavite, ali samo kažite ljudima - raspravljamo o litijumu, to je naš način da dođemo do toga, da ne dođemo do sednice, jer mi sednicu želimo. Mi želimo da o tome raspravljamo.

kancelarija koja ionako koristi sredstva građana Srbije da bi promovisala rad Vlade imala još više sredstava da to čini, a izlaze nam iz frižidera, mažu paštetu, seckaju parizer, prže nam dva na oko i sad im treba još malo para da to rade jače, brže, bolje.Mislim da je taj novac koji je predviđen za kancelariju potrebno upotrebiti na pametniji i bolji način, a to znači onima kojima je stvarno potrebno, prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, onima koji imaju socijalnu potrebu ili osobama sa invaliditetom ili ako je stvarno nameračila se Vlada da uzme taj novac, pa bolje da ga prosledi tamo gde treba, a to je kod Suzane Vasiljević, koja inače upravlja svim medijima u Srbiji, žena koja je šef medijskog tima i savetnica Aleksandra Vučića, žena koja je glavni urednik svih medija u Srbiji. To je žena koja je inače svake godine kada se pravi lista najmoćnijih žena u samom vrhu.Kako vrhu.Kako je moguće da jedna savetnica bude toliko moćna žena, osim ako ne upravlja svim medijima u Srbiji?Prema tome, ako ćete da upotrebljavate taj novac, ili ga upotrebite onako kako treba ili ga stvarno dajte onom ko stvarno upravlja medijima u ovoj zemlji, a to je Suzana Vasiljević. Hvala. Ali, gospođa Suzana Vasiljević nije tu da vam odgovori. Sa druge strane, sami ste upotrebili kondicional – ako. A sa treće strane, onda to znači da je gospođa Vasiljević toliko moćna da uprava i „Junajted Medija Grupom“. To ste vi zapravo sada rekli.Molim vas samo da se držite dnevnog reda, da gledate da izbegavate imena. Svako ima pravo da iznese svoj politički stav, pogotovo ljudi koji nisu u situaciji da vam odgovore. Samo sam to želela da vam kažem.Gospodin Jovanov, po amandmanu, pretpostavljam. Može po amandmanu, a može i replika, ali kako ste vi procenili, tako neka bude.Kratko samo. Ova junačina koja je sad spominjala ženu koja nije tu da mu odgovori je pre neki dan držao ovde slovo o tome kako neko vređa žene, kako ne bi trebalo ovako ili onako da se obraćamo kad su žene u pitanju.Želim da kažem građanima drugu stvar. Samo je sa mnom gostovao tri puta na RTS-u. Koliko je još puta bio ovako, ne znam, ali samo znajte, svaki put kad ga vidite, njega ili nekoga iz njegove stranke na RTS, to je zato što je tako odredila Suzana Vasiljević i niko drugi, jer je to upravo rekao, da ona odlučuje ko će gde da bude, ona je glavni urednik svih medija. Kada vidite negde njega, nekoga od njegovih funkcionera, kada vidite neku izjavu njihovu, to je zato što je vlast procenila, što je Suzana Vasiljević procenila da baš oni treba da se nađu na televiziji, na RTS, u medijima, u štampanim medijima itd. Samo da razjasnimo tu činjenicu da ako već sve uređuje, onda uređuje i u njihovu korist kada se oni pojavljuju, a možda kada se pojavljuju to ipak uređuje u našu korist. Hvala.

Lutovac. **Zoran Lutovac** Dakle, ja gospođu Suzanu Vasiljević nijednom nisam omalovažio, nego sam upravo rekao kako je moćna žena i kako je ona ta koja odlučuje.S druge strane, gospođa Vasiljević ne može baš svaki minut da uredi, ali generalne pravce uređuje. Ako vi smatrate da je u redu da za nekih šest godina neko bude tri puta na RTS-u…Gospodine Keno, nemojte, molim vas, da se mešate kad govorim.Dakle, što se tiče što se tiče ovog odgovora, gospođa Vasiljević je javna ličnost, i to moćna javna ličnost, koja se bavi uređivanjem svih medija. Ja sam se osvrnuo na amandman i rekao da bi bilo dobro usmeriti novac onom ko odlučuje, a ne onom ko izvršava i u tom je razlika.Što se tiče samog reklamiranja onog što radi Vlada, videli smo šta radi Vlada, reklamira jeftinu hranu za građane, a onda ode kod tajkuna i uzima od ptice mleko i to je ono što građani Srbije vide. Dakle, nudi se salama u kojoj imate soju, emulgator, veštačku boju i nitrate, a sa druge strane imate sapun u kojem imate med, kokosovo ulje i voćne semenke pa, građani Srbije, korisnije je da jedete sapun, nego ono što vam oni nude da jedete. Hvala. Želim da, radi ozbiljnosti i odgovornosti, apelujem na građane Republike Srbije da ne slušaju gospodina Lutovca i da ne jedu sapun. Ako vi želite, vi jedite sapun.Reč **Edis Durgutović** Poštovana predsednice Skupštine, uvaženi predsedniče Vlade, dame i gospodo ministri, drage kolege, taman sam se ponadao da raspravu vraćamo na temu dnevnog reda i da ćemo pričati ono što po svima nama treba da bude najznačajnije za građane Srbije, a to je rebalans budžeta, to je ono što je nastavak dobre ekonomske politike Vlade i ono što ne može da se ospori ni Vladi gospodina Vučevića, ni prethodnim vladama koje ste vi vodili, predsednice Skupštine, to su jake i stabilne javne finansije koje isključivo vode računa o građanima Srbije i onim potrebama koje su neophodne za bolji i kvalitetniji život.Uveren sam da, kao što i u ovom rebalansu budžeta, kao i u prethodnom budžetu koje ste radili, pokušavate da napravite balans između prihoda i rashoda, vodeći računa da u kreiranju budžeta budete malo restriktivniji, kako ne bi dali veće okvire ministarstvima i upravama, baš za više trošenje sredstava. Tako verujem i da ono što ste predvideli ovim rebalansom budžeta je na dobrobit svih građana Srbije i da treba Vlada da promoviše više svoj rad i uveren sam da ćete to u narednom periodu bolje raditi, nego do sada, i do sada je bilo dobro. Građani treba da znaju da naša država ulaže dosta u putnu infrastrukturu, autoputeve, u puteve prvog reda, premrežavamo Srbiju i sa autoputevima i sa železničkim saobraćajem.Ova Vlada podiže spram mogućnosti i plate u javnom sektoru i u obrazovanju. Ova Vlada je socijalno odgovorna Vlada koja onoliko koliko dati budžet i rebalans budžeta daju okvir i daju mogućnosti podiže i ta socijalna davanja i niko ni ovim rebalansom budžeta kao ni prethodnim budžetom nije ostao uskraćen za određena sredstva.Ono što me raduje, da ne bi previše dužio oko rebalansa budžeta, jeste da ono što pričamo, kada je domaći turizam u pitanju, odvajanje sredstva baš našim sugrađanima, baš našim seoskim turističkim potencijalima, razvoj, još dodatnih 105 miliona koje dajete za razvoj seoskog turizma. To su bespovratna sredstva, odnosno grantovi za naše sugrađane, za građane Srbije kako bi turisti, kako iz inostranstva, tako i domaći turisti ostajali u Srbiji i povećavali.Svesni smo da iz godine u godinu strani direktni priliv od turizma se povećava, kako i domaći, i to je ono što treba da radimo - da vodimo računa o razvoju i napretku naše zemlje, da nastavimo da podižemo plate, da nastavimo da ulažemo u infrastrukturu, kako u putnu, tako i u turističku, kako bismo od Srbije napravili bolje mesto za život i sve njene građane. Hvala vam. **Ana Hvala, uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo ministri, predsedniče, poštovane kolege, meni je zaista žao što opozicija ne želi da skrati svoja besmislena izlaganja i da razgovaramo o litijumu koji je njima toliko važan, a važan je i za budućnost naše zemlje. Samo mi, kao ozbiljna državotvorna stranka i ozbiljni državotvorni ljudi, kao poslanici, ministri, želimo da dobijemo sva istraživanja, želimo da vidimo relevantne podatke, da vidimo da li će to biti bezbedno po nas, po zdravlje naše dece, po životinje i po sve ostalo što, kako oni kažu, može da ugrozi budućnost naše države ili nije bezbedno.Ako nije bezbedno, upravo je Aleksandar Vučić najveći garant da se neće kopati ako nije bezbedno. Da, ako jeste bezbedno, želimo da kopamo, želimo da idemo u budućnost, želimo da našoj deci ostavimo bolju, bezbedniju, sigurniju i prosperitetniju državu. Žao nam je što vi ne želite o tome da razgovarate, ali ste i vi svesni da svi podaci kojima dezavuišete javnost mesecima unazad, iako nije nijedna studija do kraja urađena, već obmanjujete naš narod i plašite ga da će se rađati deca sa dve glave, da nećemo imati vode, da nećemo imati hrane i znate da su ti vaši podaci lažni, zbog toga ne želite da razgovarate o litijumu na sednici koju ste sami nespretno podneli i od dva predloga zakona jedan ste zaboravili.Sa druge strane, pred govornikom koji me je pomenuo, zaista mogu da mislim šta bi o njegovom govoru rekao Zoran Đinđić da može da ga čuje ili, ne daj Bože, ako profesor Mićunović može da gleda ovo, da vidi ko je njega nasledio na mestu predsednika te te stranke, čovek koji preporučuje građanima da jedu sapun.Sa druge strane, čovek koji nam drži slovo o demokratiji je čovek koji je oteo sa žutim „Multikom“ tajkunom tu stranku uz pomoć ogromnog novca, odmah raspustio 90

čovek kome je glavni operativac bio upravo prethodnik koji je govorio. Dakle, naprednjaci su pokušavali tri puta da da izdejstvuju da dođe na čelo DS neko ko bi bio poput ovog malopre, koji bi sedeo sa one strane. To neće moći. To niste uspeli. Neće moći ni u buduće i svi oni su prešli kasnije u SNS ili su postali vrlo servilni prema SNS.Prema tome, ovo što govori ovaj prethodni to je, kako da vam kažem, toliko kredibilno koliko je kredibilno i sve što je do sada u životu uradio i ne bih dalje komentarisao ovo, osim

Ima, da pokušamo da dođemo do sednice o vašem predlogu zakona o zabrani istraživanja litijuma, ali nikako da se približimo tom istorijskom momentu.Reč ima Milenko Jovanov. Pošto smo pomenuti da smo mi tu nešto kadrirali, dakle u ime SNS i sadašnjeg rukovodstva, dakle, samo mogu da citiram Zdravka Čolića i ništa ja tu ne bih dirao. Hvala.

građani Republike Srbije, Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića predložio je amandman kojim se milijardu dinara uzima od avio-službe Vlade i usmerava se na Ministarstvo prosvete. Mi smatramo da je opravdano uzeti novac od Vlade i preusmeriti u prosvetu, a baš iz razloga što je Vlada ta koja tvrdi da u ovom budžetu novca za prosvetne radnike nema i upravo zato što je naša Vlada ta koja opravdava ovako loš položaj zaposlenih u prosveti.Imam pitanje za sve koji gledaju ovaj prenos, pa i za sve vas kolege poslanike. Gde su sada naša deca, sada dok mi raspravljamo o ovome, dok biramo prioritete u Srbiji, dok se trudimo da privedemo ovo sve kraju, ko nam čuva decu? Ko vodi računa o njima? Što je najvažnije, ko ih danas vaspitava? Upravo oni ljudi koji žive ispod svakog minimuma egzistencijalnog minimuma koji mora da obezbedi pristojan život svakom čoveku u ovoj zemlji.To su oni ljudi za koje je Vlada planirala da nakon povećanja plata, njihove zarade i dalje budu ispod minimuma, jer ovu zemlju vodi rasipnička vlast, a da bi mogla da je vodi na ovaj način mora da uzme od običnog čoveka, jer država koja danas ne daje pare za svoje nastavnike, sutra će ih davati za angažovanje dodatnih policajaca i to smo svi mi na jako težak način naučili.Zato vas sve, dragi građani, pozivam da podržimo prosvetne radnike u njihovim naporima, da ih podržimo u njihovom štrajku koji će se održati prekosutra, u sredu 2. oktobra u 12.00 časova ovde ispred Narodne skupštine sa šetnjom do zgrade Vlade. Sudbina naše dece i ne sme biti na prodaju. Hvala. Reč ima predsednik Vlade, Miloš Vučević. kako vi kažete trošimo vreme, a potpredsednik Vulin je rekao s pravom učestvujemo u raspravi. Zato smo i pozvani da učestvuje u raspravi, da sedimo ovde s vama narodnim poslanicima u domu Narodne skupštine.Ovo što ste sada rekli je klasična zloupotreba sindikalne borbe. Još jednom ste pokazali da ste spremni svaki vid zadovoljstva ili nezadovoljstva u državi opravdano ili neopravdano, objektivno i subjektivno, da monopolizujete i da smatrate da je to prilika za vaš ulazak na taj politički poligon. To smo imali i kod streljana, odnosno ubistva dece u Osnovnoj školi na Vračaru, to smo imali kod svih nesreća koje nam se dese kao društvu i državi, a sada sebi dajete za pravo da vi monopolizujete politički sindikalnu borbu prosvetnih radnika, ne ulazeći u to da li je opravdana ili neopravdana.Vi u stvari urušavate njihovu sindikalnu borbu sa ovim što ste sada rekli, jer hoćete vi da se pojavite na tom skupu, ne prosvetni radnici, ne zadovoljni ili nezadovoljni, ne oni koji će sutra da dođu na razgovore sa Vladom da se dogovorimo ili se ne dogovorimo, a to je socijalno-ekonomskog dijaloga. Vi sada činite medveđu uslugu sindikalnim radnicima ili sindikatima u prosvetu jer pokušavate i sve vreme radite tokom rasprave o rebalansu budžeta da monopolizujete to što jeste tema razgovora sa sindikata u prosveti.Ja mislim da ih niko ne potcenjuje kada ponudite povećanje plate od 12% na rast budžeta oko 4%, da je to vrlo korektna i fer ponuda, odnosno predlog Vlade Republike Srbije i da smo gotovo sve ispunili što je dogovoreno u onom Protokolu između Vlade Republike Srbije i sindikata u prosveti, ako se ne varam, novembra 2023.

Ne košta vas ništa, jer vi možete napamet da kažete. Svi bi trebalo da imaju i 400 i 500 i 600.000 i milion dinara početnu platu. Možete da kažete šta god hoćete, samo ne znate kako bi obezbedili tu platu i iz čega bi to platili. To vi treba da kažete pošto vi predlažete više nego što oni sami traže, jer to možete da izvaljujete i ispaljujete svaki dan, bez bilo kakvog odgovornog pristupa, da bi se nekome dodvorili. Nemojte da zloupotrebljavate sindikalnu borbu.Moj predlog sindikalnim predstavnicima da se vrate i da dođu na dijalog, a ne da im političke stranke vode proteste, jer tu neće biti nikakvog uspeha ni za sindikat, ni za prosvetne radnike, nego ćete vi pokušati da podignute pola posto ili neki manji procenat učešća u političkom životu Srbije. Načinili ste medveđu uslugu prosvetnim radnicima, odnosno njihovim sindikatima sa ovim što ste radili.Sve vreme to što radite, samo im odmažete, ničim im ne pomažete. Ničim im ne pomažete zato što udaljavate njihove zahteve od same suštine o kojima razgovaramo.Vi morate da se opredelite da li vi želite sednicu o temi koju ste predložili. Ja gledam na sat sve vreme, gledam vas, sve vreme raspravljate koliko god možete o ovim temama koje je Vlada predložila. Mi smo tu. Očigledno da ne želite sednicu o litijumu, kako god je formalno nazvali, i vi ne želite da građani Srbije čuju ko šta ima da kaže po tom pitanju, odnosno kao što su Martinović i Vulin rekli, traje rasprava o litijumu svih ovih šest dana. Svih šest dana se priča o litijumu, više nego o svemu onome što smo predložili kao dnevni red ispred Vlade, odnosno Vlade Republike Srbije.Verujem da ćemo imati dobar razgovor sa sindikalnim predstavnicima u prosveti. Nadam se dogovoru. Ako ne, nastavićemo svakako razgovore samo nemojte da im pomažete tako što se rekli da je i porodice ubijene dece u školama, odnosno u školi i u Malom Orašju i Duboni nemaju monopol na bol, nego valjda vi imate monopol na bol. Tako vi valjda imate monopol na sindikalna prava prosvetnih radnika.Možete da kažete možda da neko može da ima i veću platu od 120.000, samo u vaše doba su imale drastično, drastično svi manje

stavke koja podrazumeva stručna i administrativna podrška u sprovođenju politika Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom.Smatram da ovaj novac može da se utroši isto na mnogo pametniji način kao što je ulaganje u obrazovanje ili neke druge obrazovanje ili neke druge potrebe od kojih direktne koristi mogu da imaju građani i građanke Srbije.Konačno, spoljnu politiku Republike određuje Vlada Republike Srbije, a ta spoljna politika i zvanični dokumenti kažu da je strateški cilj Srbija u EU i proces evrointegracija.Tako da, ja znam da se vi ponosite kao stranka i to stalno ističete u svojim javnim istupima kako sa ovom spoljnom politikom na sve četiri strane sveta, samo se bojim da građane i građanke Srbije ta odluka i takva politika može još ih još jednom skupo koštati, jer jednom su već za vaše zablude i iluzije platili jako visok cenu i bojim se da će to vreme doći opet i da ćemo se opet probuditi u jednom momentu i shvatiti da smo zaspali sa pogrešne strane zida.To je razlog zašto se protivimo ovom amandmanu i isto tako želim da pošaljem poruku jednu da ste vi dokazali da kada kada imate volje vi imate i načina i uvek nađete načina. Ovo je pitanje prioriteta, a da ste mogli da uštedite sredstva najbolje ste pokazali kada ste ukinuli fondaciju Dragice Nikolić. Hvala. Ajmo dalje.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Ahmedin Škrijelj.Izvolite. Predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, predsedniče i članovi Vlade, amandmanom koji je SDA Sandžaka podnela na rebalans budžeta predložene su tri intervencije sa ciljem da se u meri u kojoj je to moguće u ovom trenutku ugrade samo neki od potreba Bošnjaka i regije Sandžak.Prva intervencija koja je predložena ovim amandmanom odnosi se na usmeravanje 300 miliona dinara u razvoj sandžačkih opština. Podsetiću vas da prema stepenu razvoja sandžačke opštine pripadaju kategoriji nerazvijenih i devastiranih područja.Drugi predlog odnosi se na izdvajanje 200 miliona dinara za završetak programa povratka proteranih i prognanih Bošnjaka opštine Priboj u periodu od 1991. do 1999. godine. Taj program je usvojen od Vlade Srbije 4. novembra 2011. godine na inicijativu tadašnjeg ministra dr Sulejmana Ugljanina. Osnovni cilj ovog programa je stvaranje uslova za povratak i održiv opstanak prognanih Bošnjaka opštine Priboj.Podsetiću vas da su pre nego je ova vlast zaustavila taj program izgrađene i obnovljene 84 kuće, pripremljena je projektna dokumentacija za 45 kilometara putne infrastrukture, zgrada za socijalno stanovanje, data je poljoprivredna mehanizacija za 50 porodica povratnika, a programom je predviđena izgradnja infrastrukture, mesni centar, škola, ambulanta itd. kako bi se povratnicima olakšao život. Zaustavljanje ovog programa i odbijanjem ovog amandmana jasan je pokazatelj da ova vlast ne želi da osigura fundamentalne uslove da bi se Bošnjaci osećali sigurno, da bi mogli biti ravnopravni i slobodni.Podsećam vas i na to da Bošnjaci u Republici Srbiji ne mogu da ostvare svoja Ustavom garantovana prava kao što je pravo na srazmernu zastupljenost u policiji, sudstvu i tužilaštvu.Takođe, ovim amandmanom predloženo je i opredeljivanje dodatnih 96 miliona dinara kojima bi se osnažio rad i kapaciteti svih nacionalnih veća nacionalnih manjina u Republici Srbiji u ovoj tekućoj godini.Bez obzira što aktuelna Vlada očigledno ne želi da sprovede pravične i održive mere kojima bi se išlo u susret potrebama i problemima Bošnjaka, predlažem koleginicama i kolegama narodnim poslanicima da u danu za glasanje podrže ovaj amandman. Hvala. Hvala vama.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik, gospodin Borko Stefanović.Da li se neko javlja za reč? (Ne)Gospodin Stefanović nije tu.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Gospođo Jakovljević, izvolite. Hvala.Uvaženi građani Republike Srbije, pored toga što se stalno pitamo ko će nas učiti u ovoj zemlji, vrlo često se građani pitaju ko će ih lečiti, imajući u vidu da lekari i medicinsko osoblje masovno odlaze iz zemlje, zbog boljih uslove koje traže, jer ovima koje u Srbiji imaju nisu zadovoljni.Ono što bih htela još da skrenem pažnju i da iskoristim prisustvo gospođe ministarke Slavice Đukić Dejanović jeste da da poslednjih godina u Srbiji postoji poplava akreditacija studijskih programa iz polja medicinskih nauka i da zbog toga Evropska agencija za kvalitet, koja nas je izbacila, Nacionalno akreditaciono telo je 2020. godine izbacila iz svog sastava, zato što, po njihovim rečima, ne ispunjavamo evropske standarde koji su potrebni za akreditaciju studijskih programa i visokoškolskih ustanova, će uskoro doći upravo da bi pogledala akreditaciju u oblasti ovih programa.Možda je malo neukusno da kažem kakva šala već kruži među ljudima koji rade jako dugo u ovoj oblasti, da oni ljudi koji dobiju diplome sa takvih studijskih programa čiji kvalitet je sumnjiv, kažu da kada uzmu diplome i odu preko, konkretno u Nemačku, da na neki način se možda i osvete Nemcima za ono što su nam radili u Drugom svetskom ratu.Tako ratu.Tako da bih vas ja zamolila da obratite pažnju na poplavu akreditacija, jer, kao što smo pričali, ljudski resurs i ljudski kapital su najvažniji kapital jedne zemlje. Pored ovih lekara koji odlaze, postavlja se pitanje koga i šta školujemo? Jer, neće svi otići, neki će ostati i radiće u ovoj zemlji. Kakve su njihove kompetencije, kakva su njihova znanja u ovoj poplavi, to je ono o čemu Ministarstvo treba da vodi računa, da prati i da onda pokušamo da te standarde koji su u EU priznati kao merilo vrednosti, pokušamo da primenimo i ovde, jer u pitanju je zdravlje naših građana.

Poštovani narodni poslanici, Nacionalno akreditaciono telo je potpuno samostalan organ i o svom radu obaveštava Ministarstvo i Vladu. Ovih dana je upravo raspisan konkurs za predsednika Nacionalnog akreditacionog tela i koristim priliku da pozovem sve koji ispunjavaju uslove da razmotre mogućnost i potrudimo se da bude što kvalitetnije.U svakom slučaju, izreći konstataciju da se mi svetimo nekom neznanjem naših intelektualaca koji su ipak još uvek jako dobri ambasadori naše zemlje, posebno oni koji u ovom momentu kroz kružne migracije i saradnju sa našim istraživačima u zemlji rade, mnogi od njih se vraćaju u zemlju, greh je, jer sistem školovanja je takav, pa i visokog školovanja, da obezbeđuje da ima kvalitetnih ljudi i na državnim i na privatnim fakultetima, da studijski programi moraju ispuniti određene zahteve, a razlog zbog koga nismo u ovom momentu zapravo prihvaćeni kao jedno validno akreditaciono telo, apsolutno ima i neku drugu konotaciju, a ne nestručnost rada ovih programa.U svakom slučaju, i inspekcijske službe i kvaliteti ljudi koji završavaju fakultete kod nas su takvi da ima vrlo kvalitetnih i u državnom i u privatnom sektoru i onih drugih. Prosto, visoko obrazovanje je deo društva.Slažem se sa vama da ćemo posvetiti i predložiću premijeru da posvetimo jednu tačku dnevnog reda na Vladi, pošto Vlada praktično treba da ima uvid u to kako radi Nacionalno akreditaciono telo, ali ono što je sigurno, to je da je greh reći da su naši stručnjaci nekvalitetni. Oni su tako rado primani u svim zemljama zapadne Evrope i to iz najrazličitijih oblasti i kao što znate, mi kao sve zemlje regiona imamo problem migracije, njihovog odlaska. Da nisu kvalitetni teško da bi bili tako cenjeni i tako rado primani.Koristim priliku da se zahvalim onima koji su ocenili da se u Srbiji stanje tako popravlja da treba da se vrate ovde i veliki broj njih to i čini. Hvala. **Marina Raguš** Hvala vama.Gospodin ministar bez portfelja, Đorđe Milićević.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, samo kratko jedna digresija i sugestija. Ovo je Dom Narodne skupštine Republike Srbije, najviši organ zakonodavne vlasti i ja razumem potrebu i to je legitimno pravo svakog da kroz obrazlaganje amandmana izađe sa određenim političkim pamfletima i napusti salu, ali mislim da smo olako prešli preko retorički preko onoga što je izgovoreno maločas tokom obrazlaganja jednog amandmana. Molim vas da na to obratite pažnju. Molim vas pre svega da poštujemo Ustav Republike Srbije.Maločas je ovde precizno rečeno "sandžačke opštine", dozvolite, ali ne postoje sandžačke opštine. Postoji Raški upravni okrug i nemojte na taj način deliti narod koji živi na teritoriji Republike Srbije. Sve škole, sva obdaništa, svi vrtići, sve zdravstvene institucije, svi putevi koji se rade i u Priboju, i u Sjenici, i u Novom Pazaru, i u Tutinu koriste kako Srbi, tako i Bošnjaci. Nema nigde šire demokratije kao što je u Srbiji, 25 nacionalnih saveta, demokratski izbori u okviru nacionalnih saveta. Svaki od nacionalnih saveta ima svoj budžet.To, da li ste zadovoljni izborima unutar nacionalnog saveta, to je problem pojedinaca, problem onih koji su učestvovali, ali je ovde pomenuto ime nekoga koje, neću ponavljati to ime, ali neko ko je imao odgovorne funkcije do 2012. ili 2013. godine, pa čak bio i potprednik Vlade Republike Srbije, čini mi se baš zadužen za nerazvijene opštine i tada ništa nije smetalo. Onog trenutka kada nemate odgovornost sve smeta, ali to na stranu. Ja vas samo molim predsedavajuća da se poštuje Ustav Republike Srbije. Hvala. **Marina

preusmeravanja sredstava koja bi bila opredeljena za gradnju infrastrukture nacionalnog stadiona, a time sam inicirana, jer su mi uputili pismo putem mejla, kao narodnom poslaniku dve grupe kolega. Jedni se tiču Nacionalne organizacije za retke bolesti, koja tvrdi da rebalansom ovog budžeta nisu opredeljena dovoljna sredstva i ponovna sredstva za dalje lečenje ovih pacijenata. U budžetu jesu opredeljena sredstva za nove bolesti i to jeste prošireno, međutim ono što ovakve organizacije traže to jeste kontinuitet lečenja. Oni se upravo plaše da zbog toga što rebalansom budžeta nisu predviđeni neće moći da ostvare kontinuitet svog lečenja i to je jedna stvar koja je jako važna i o kojoj treba zaista razmisliti.Druga grupa koja mi se obratila su kolege i stvar se tiče pre svega naravno gorućih problema u zdravstvu. To su plate zdravstvenih radnika koje su danas na nekom najnižem nivou kada je region u pitanju i druga stvar na koju bih posebno htela da ukažem pažnju, a takođe inicirana njihovom inicijativom, to je postojanje volonterskih specijalizacija.Molim vas sa ovog mesta da odredite novac i da finansirate one specijalizacije, da Ministarstvo zdravlja to uradi, koje su deficitarne. Znači, to je jedan možda od privih koraka koji bi trebalo da se uradi kada je u pitanju zdravstveni sistem. Mislim da je nedopustivo da neko studira medicinu šest godina i da tada kada završi šest godina i završi jedan ozbiljan fakultet ima mogućnost da se zaposli ili da ode na volontersku specijalizaciju i da bude volonter.Znači, taj entitet se mora ukinuti. Potrebno je da država napravi program specijalizacija koje su deficitarne, koje su nam u ovom momentu potrebne i da finansira to, da bi se makar pomakli malo sa mrtve tačke. Hvala vam. **Marina gospođa Marija Zdravković.Izvolite. u vezi nekoliko, da kažem, bitnih stvari.Najpre bih istakla još jednom ogromna ulaganja u kadar u zdravstvenom sistemu, koji smo svi svedoci koji radimo u zdravstvenim ustanovama, veliki broj primanja mladih studenata, najboljih studenata medicine koji su odmah dobili specijalizacije u skladu sa potrebama ustanova gde su primljeni i u skladu sa svojim ličnim preferencama, afinitetima i onim u čemu mislimo da su najbolji.Ne treba zaboraviti da su svi ti najbolji studenti dobili mogućnost odmah uključivanja u naučno-istraživački rad, dobili su plaćene doktorate i uključeni su u projekte i Ministarstva nauke. Nikada do sada nismo imali ovoliko povećanje plata u zdravstvu i jedino u čemu se slažemo je da bi voleli da imamo više, svi zdravstveni radnici, ali jako me raduje što se u ovom trenutku, znači nekoliko godina unazad, uložilo u zdravstvene radnike koliko jako, jako dugo nije bilo ulaganja.Što se tiče volonterskih specijalizacija, želim da iskažem svoj stav, jer imam ogromno iskustvo, 26 godina sam u zdravstvu. Volonterske specijalizacije su u jednom trenutku ranije bile zabranjene i rezultat toga što su bile zabranjene u periodu pre 2012. godine je nedostatak specijalista na svim nivoima u Srbiji, koji mi pokušavamo da rešimo raznim načinima i edukacijama, ali naravno sve ima svoj tok i ono što nije urađeno tada kad je trebalo da bude uređeno verujem da ćemo uspeti da uradimo sada.Jako podržavam, kao lekar i kao neko ko je ceo život u zdravstvu, mogućnost volonterskih specijalizacija, smatram da svako ima pravo da se edukuje više, a naravno država ima svoj plan. Volonterske specijalizacije se odobravaju na osnovu plana, dakle ne odobravaju se da neko ko želi, samo da objasnimo da znaju svi, nešto da specijalizira, pa specijalizira to. Tako da, u tom smislu jako podržavam i rebalans budžeta i podržavam apsolutno ulaganja.Posebno želim da naglasim na kraju da program za retke za bolesti imamo nekoliko godina unazad i s time smo uspeli da pomognemo kao država ogromnom broju, da kažem, i pacijenata, ali i ogromnom broju porodica koje nisu imale rešenja za takve, da kažem, to su bolesti koje su vrlo teške, koje zahtevaju obimnu dijagnostiku, ogromna ulaganja u najpre dijagnostiku, postavljanje dijagnoze, a kada se dijagnoza onda postoje terapije. Najveći broj tih terapija su jako skupe. Ja se ponosim što živim u državi koja je uspela da pravilnom zdravstvenom politikom pomogne ljudima, to su najčešće i deca, moramo znati, gde imamo politiku da smo uspeli da uložimo da se ta deca leče. Hvala vam. Najlepše hvala vama.Moram zaista da izrazim zahvalnost za poslednji politički dijalog i gospođe iz opozicije i naše drage gospođe Zdravković. To je zaista primer dobrog, kvalitetnog političkog dijaloga, zaista na stručnom nivou, sa različitog dela političkog spektra. Hvala vam na tome. ovo zdanje i ova institucija zaslužuje, na prvom mestu građani Srbije.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik gospodin Dalibor Jekić.Da li gospodin Jekić želi reč? U sistemu imam gospodina Đilasa.Vi po amandmanu?Izvolite. Želim da vas obavestim da smo mi iz Stranke slobode i pravde pažljivo preračunali ko je koliko govorio u prvih pet dana Skupštine do danas. Po tome se jasno vidi da su predstavnici vlasti, uključujući i ministre Vlade Republike Srbije, govorili 73,6% vremena u ovih pet dana, a predstavnici opozicije samo 26,4% vremena.Kako bi omogućili da počne sednica o litijumu, poslanici Stranke slobode i pravde neće u daljem toku ove sednice obrazlagati svoje amandmane, niti ćemo koristiti vreme poslaničke grupe. Hvala vam. Najlepše hvala vama. Nije to beznačajno vreme, to je nekih 13,5 minuta koje je Stranka slobode i pravde imala na raspolaganju. Zaista

i to što ste vi odustali od rasprave po amandmanima, to je zaista za pohvalu, zato što svi želimo sednicu koju je opozicija tražila, ali ja imam obavezu da svaki pročitam, zato što nisu povučeni, u sistemu su.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Ivanović.Nema nikog u sistemu.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik gospođa Jelena Spirić.Niko se ne javlja.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik gospođa Mila Popović.Niko se ne javlja.Na član 7. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik gospođa Sonja Pernat.Idemo dalje.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Željko Veselinović.Ni on se ne javlja.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik gospođa Irena Živković.Nema nikog u sistemu.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Branko Miljuš.Na takođe amandman je podneo narodni poslanik Đorđo Đorđić.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Goran Petrović.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Jelena član 7. amandman je podneo narodni poslanik Stefan Janjić.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Verica Milanović.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Pašić.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Natalija Stojmenović.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Ninković.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Rakić.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Ne

a koje su nesanitarne i koriste se kao zvanične deponije gradova i opština. Međutim, zagađuju zemljište i vode i u ogromnom su riziku od požara, čime se stanovništvo izlaže toksičnim isparenjima. Dakle, samo u 2022. godini, prema zvaničnim podacima MUP-a bilo je 1.760 požara na deponijama širom Srbije, samo u dva navrata ove godine je gorela regionalna deponija Duboko, jednom u martu i jednom u maju mesecu, kada je 20 dana gašen taj požar, zatim su nastavljeni požari na deponijama u Kraljevu, Kruševcu, Raškoj, Negotinu, spisak je nepregledan.Vi sada planirate izdvajanje novca za proširenje tela deponije Duboko u Užicu, a svaki dan koji meštani tog kraja, Lunovog sela i drugi Užičani, provedu sa deponijom koja je u ovakvom stanju predstavlja još jedan dan više ugrožavanja njihovog zdravlja. Dakle, meštani sa pravom blokiraju deponiju. Sanirajte je i pokažite eventualno da ste sposobni za to, ukoliko je to uopšte moguće.I da, ovo je sada za predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić, dobar je projekat sanacije, rekultivacije i zatvaranje deponije kod Požege u Godoviku. Zato sam ja i podneo ovaj amandman, da bi bilo više takvih projekata. To je samo jedna potvrda one teorije - ćorave koke, da i naprednjaci ubodu neko zrno.Međutim, znate šta se sada dešava? Pa, ne valja projekat iz prostog razloga što se otpad iz Požege i dalje deponuje na parceli pri godovičkoj deponiji. Dakle, ništa nismo uradili i ništa nismo postigli na taj način, a to je zbog nestručnosti, nestručnog i protivzakonitog rada kojim ste uništili regionalnu deponiju Duboko.Ono što moram da kažem, osim osim što ste ćorava koka, vi ste, kako kažu u našem kraju, i krava ritara koja uradi nešto, da pet litara mleka, a onda se ritne i sve to prospe. Hvala.

Hvala.Poštovani građani, ponovo smo na početku studentske godine i ponovo se širom Srbije čuje glas nezadovoljnih roditelja koji sve svoje vreme i svu svoju ljubav usmeravaju na to da isfinansiraju studiranje svojoj deci. Ovaj amandman je uperen na to. Mi želimo izgradnju novog, modernog studentskog grada, hiljada studenata. Za to smo izradili jedan urbanistički projekat koji smo ponudili javnosti, kako bi o tome govorili.Vi se time ne bavite. Vi projekte koje ste imali, a koji su usmereni na ovaj problem, ste obustavili, oni su stali, ne razvijaju se. U tome mi vidimo nedovoljnu brigu, prvenstveno za roditelje studenata u Srbiji. Dvesta hiljada porodica u Srbiji u ovom trenutku pokušava da nađe 100 evra, 200 evra više, kako bi mogli da isfinansiraju stanovanje svoje svoje dece.Naš stav je ovakav, Pokret slobodnih građana želi da stvara okruženje za bezbedno studiranje, za zadovoljne studente, da ulažemo u znanje. Želimo da povećamo studentske kapacitete, zato i mislimo da je ovo izuzetno važno. Treba nam još studentskih mesta, kako bi ti ljudi bili bezbedni. Treba nam dobar gradski prevoz. Treba nam dobar međugradski prevoz, koji ste poslednjim odlukama doveli doveli u pitanje i opet hendikepirali.Vi nekako, kako god da radite, finansije, novac, sredstva, resursi završavaju u džepovima batinaša, u džepovima huligana, kako bi oni mafijali. Vi ulažete u vile koje vi koristite, ne u vile koje su u javnom dobru. Vi ulažete u penthause koje lično koristite, ne ulažete u stanovanje studenata, što mislimo da je od presudnog značaja.Vama, na kraju, nakon ovakvih politika, godina i godina ovakvih politika, mi zaključujemo da vama ono što zovu sunce kulture, obrazovanja i prosvete smeta, upravo zato što ste politički nicali u najtamnijim godinama naše istorije. To je naš zaključak.Kada je u pitanju kultura, kada su u pitanju projekti koji su usmereni na kulturu, iako ima jedan deo kapitalnih projekata koji su dobri, s druge strane vidimo da je vama srpska kultura ponižena, ponižena, da gledate kako da je ponizite, a to govore radnici u kulturi koji protestuju, koji vam se obraćaju, koje ne čujete.S druge strane, manjinske kulture samo su vam bižuterija pred funkcionerima EU. To mora da se promeni. Hvala vam. Podjednako kao što mora da se vodi računa o dostojanstvu Narodne skupštine na način da se jedni drugima, bez obzira na razlike, makar sa minimalnim uvažavanjem obraćamo, i podjednako kao što ste odgovorni da govorite samo istinu.Vi ste malopre uvredili, nazvali zapravo čitavu poslaničku grupu, odnosno koaliciju, listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, tako što ste nam svima rekli da mi, šta, mafijamo, ulažemo u penthause i vile. Ako imate dokaze, znači konkretno imenom i prezimenom samo za ljude koji su u situaciji da vam odgovore, to bi bio lep primer, kako bih vam rekla, čak i političke kulture. To bi bilo prihvatljivo.Kada već, sada ovo ne direktno vama, ali kada već sa druge strane dolazi neretko po Poslovniku zahtev da se sve odredbe Poslovnika poštuju predsedavajućem ili predsedniku Skupštine, to pravilo važi za sve, kao i za naše goste. Stoga, molim vas, suzdržite se u perspektivi od toga. Držite se svoje politike. Zato što ste u obavezi da govorite istinu.Gospođa ministar Slavica Đukić Dejanović. Izvolite. Uvaženi gospodine poslaniče, biću vrlo kratka, istine radi. Primarni infrastrukturni prioriteti u obrazovanju su upravo izgradnja dva doma studentska u Nišu i u Beogradu. Dakle, u najvećim univerzitetskim sredinama.Prosto, ne znam da li ste upoznati sa tim, da ne zamaram one koji se sigurno ozbiljno pripremaju za sednice, stojim vam na raspolaganju da pogledamo detalje u vezi sa svim kapacitetima i finansijskim parametrima koji su zaista ogromni. Hvala. Hvala vama.Na član 7. amandman je podneo narodi poslanik gospodin Robert Kozma.Izvolite. ću ponovo da govorim o obrazovanju, o prosveti, prosto o temi o kojoj sam govorio kroz celu ovu sednicu o rebalansu budžeta.Mi smo podneli amandman koji se tiče nastavnika koji rade u osnovnim školama i tražili smo, ponovo smo tražili da im se povećaju plate i da se izađe u susret njihovim zahtevima, da se to već uradi u poslednjem tromesečju ovog budžeta, jer para za to ima. Niko nas ne može ubediti da para za povećanje plate nastavnicima nema, kada se ima 43 milijarde dinara za EKSPO, kada se ima 31 milijarda dinara za jedan nacionalni stadion. Po vama, za plate prosvetnih radnika nema dovoljno novca, ali zato za VIP ložu na nacionalnom stadionu, za to ima para očigledno.Tražili smo da se izađe u susret njihovom zahtevu, da se početna plata nastavnika izjednači sa prosečnom platom u Srbiji, odmah i sada, u poslednjem tromesečju. Da, treba i duplo, slažem se sa vama, treba i duplo, ali vi za sada niste ništa ni uradili, ni do proseka niste stigli.Samo da ilustrujemo, za povećanje plate nastavnicima u osnovnoj školi u poslednjem tromesečju bilo je potrebno svega bilo je potrebno svega tri milijarde dinara, a kada pogledamo, već sam nabrajao, za EKSPO, za nacionalni stadion para ima, za povećanje izdataka za Generalni sekretarijat Vlade, kome je rebalansom budžeta povećan iznos na 15 milijardi dinara, za to ima, ali za prosvetne radnike nema. Znači, za Novaka Nedića koji se najčešće u javnosti pojavljuje na slikama sa raznim kriminogenim strukturama, za to para ima, a za prosvetare nema.Takođe, premijeru koji se jedi kada spomenemo ovo, da nije hteo da da pare za nastavnike, u sredu je protest, molim vas, dođite na taj protest i razgovarajte sa nastavnicima, pa im objasnite zašto im niste povećali plate. Hvala vam. Eto, toliko o racionalizaciji vremena.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 86. stav 4. i članu 90. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da se početak Trećeg vanrednog zasedanja u Četrnaestom sazivu, zakazan za 14.00 časova, pomera za isti dan, ponedeljak 30. septembar ove godine, nakon završetka glasanja. To sam imala obavezu.Predsednik Vlade, gospodin Miloš Vučević. Izvolite. **Miloš Vučević** ste me ponukali da se javim po ovoj temi, da nastavimo razgovor po pitanju plata zaposlenih u prosveti. Ne možete porediti stvari koje nisu uporedive. Vi govorite o budžetima za plate i poredite ih sa kapitalnim budžetima, odnosno budžetima za kapitalne projekte.Kapitalni projekte.Kapitalni projekti imaju vremensko trajanje, oni su ograničeni na godinu, dve ili tri, koliko je potrebno za realizaciju tog projekta, najčešće pričam o infrastrukturnim projektima. Oni pre svega doprinose rastu BDP i rastu ukupne ekonomije naše države s kojom mi na kraju, imamo potencijal da podržimo plate i penzije i možemo da pregovaramo sa MMF-om, i pre da sami definišemo svoje budžetske pozicije.Evo izdvajanje u EKSPO ili za nacionalni stadion sa izdvajanjem u platama, možda vam zvuči onako slatkorečivo i prilično prihvatljivo pitko za ljude koji su zainteresovani da im raste standard i rastu plate, ali te stvari su nemoguće porediti i naravno predstavlja klasično političku zloupotrebu. Vi znate da te stvari ne mogu da se porede, nadam se da znate jer se od vas očekuje da takve stvari poznajete, jer se bavite politikom i konkurišete kandidujete se da vodite državu, bilo bi pogubno za državu i društvo da te stvari ne razlikujete, da ne znate šta su kapitalna izdvajanja, šta su izdvajanja za plate.Ono što isto morate da znate da se obavežete da će neka plata iznositi toliko i toliko, to nije pitanje samo za jednu godinu, to je pitanje za sve naredne godine. Pogubnost takvih odluka, kad spominje 2008. godine, kada je neko prosto iz političkog dogovora podigao penzije, bez bilo kakvog ekonomskog utemeljenja i onda smo krenuli spiralu propasti koja nas je i dovela do toga da praktično nismo imali za penzije u avgustu 2012. godine, a da ne govorim koliko iz budžeta mora da se izdvaja za penzije u odnosu na ono što je PIO fond sam prihodovao iz nadležnosti, odnosno iz doprinosa koje pripada od primanja zaposlenih, 49%, što pokazuje kolika je bila destrukcija celog penzionog sistema.Isto je samo bila prosto dogovor, verujem u dobroj nameri, ajde da rastu penzije bez ekonomskog utemeljenja. To je isti problem, odnosno identičan problem sa ovim kad kažete da je to pitanje političke volje. Nije pitanje volje nego je pitanje ekonomske snage države, pitanje ekonomske mogućnosti države. Pa, ko od nas ne bi voleo da smo, da kažem udovoljili ili ispunili svaku želju ili svaki zahtev, pa mi bi bili najponosniji i rekli – evo, mi smo postigli dogovor, ovde smo učinili za korak više ili smo više ubrzali rast plata, penzija, šta god. Moramo da vodimo razgovore kao odgovorni ljudi. Ne možemo da izdržimo više ovo što smo predložili, a da ne ugrozimo ekonomsku fiskalnu stabilnost naše države.Mislim da rast plata od 12% nije uvreda, nije uvreda nego je stvarno dobar predlog Vlade Republike Srbije i pri tome morate da pročitate protokol koji je propisala tada Vlada 2023. godine u novembru sa sindikatima u prosveti. Gotovo sve smo ispunili, ovde smo na ivici da dođemo do toga da je početna plata u prosveti prosečna zarada u Srbiji, ali ne zaboravite da je prosečna zarada u prosveti svakako veća od prosečne zarade u Republici u Republici Srbiji. I, niko neće da stane na tome, ne mislimo da smo time rešili sve probleme nego o tome treba da pričamo da dalje, da razgovaramo, da raste standard prosvetnih radnika, ali da ne zaboravimo ni vojnike, ni policajce, ni zdravstvene radnike i sve ljude u javnom sektoru, kao naravno i naše penzionere.Što se tiče, Generalnog sekretarijata, pošto to stalno se potenciram nisam do sada govorio, nisu to pare nekog Novaka Nedića ili generalnog sekretara, to je novac koji je na poziciji Generalnog sekretarijata i o kojem odlučuje Vlada Republike Srbije na svojim sednicama za one pozicije koje su najpotrebnije radi očuvanja državnih i nacionalnih i vitalnih interesa. Da li je to negde humanitarna pomoć, da li je to pomoć Republici Srpskoj, da li je to pomoć nekim drugim organizacijama, to je nešto što Vlada Republike Srbije donosi odluku na svojim sednicama, a ne neki čovek, bez obzira da li ga vi volite ili ga ne volite. Da li ga vi vidite u kačketima ili bez kačketa, sa kim se on sastaje ili se ne sastaje, to uopšte nije relevantno kada pričamo o poziciji koja pripada Generalnom sekretaru. Opet tu predstavljate, tu ste stavili pare, mogli ste dati prosvetnim radnicima. Samo da ne zaboravite da su i tamo pare za isto neke ljude, u istoj ovoj državi, u istom ovom društvu i pripadaju istom ovom narodu i isto se rešavaju neka društvena pitanja i problemi.Ne zaboravite kada se dogovore plate one su trajno rešenje do novog povećanja. To nije nešto što je jednokratno kažete, evo mi smo sada povećali plate, skinite sa ove pozicije, nego to vam je obaveza za narednu 2025, 2026, 2027. i 2028. godinu. A tako smo upropastili ekonomiju sa penzijama. Pa smo došli do toga da smo 2014. godine morali da donosimo najteže mere, da svi gutamo knedle i da smanjujemo, pre svega Aleksandar Vučić, kao premijer, a da kažem i koalicioni partneri koji su bili sa nama, da svi smanjimo i plate i penzije za deset posto da bi se ekonomski oporavili došli danas da možemo da pričamo da rastu plate prosvetnim radnicima 12% u 2025. godini.Mi smo došli na nivo da nam je malo 12% rasta plata. Ja sam zadovoljan, država napreduje, mi počinjemo da te stvari doživljavamo podrazumevajuće, da treba da plate rastu još više, a to je bilo nezamislivo. To je bilo nezamislivo pre deset, 15 godina, kao što je bilo nezamislivo da vojnici imaju ovolike plate ili da pričamo o kupovini najsavremenije opreme ili da ćemo optičkim internetom pokriti celu državu Srbiju. To su bile nezamislive stvari. Mi smo danas u Srbiji koja te stvari doživljava kao redovne, realne i normalne, i pričamo i takmičimo se da li bi to moglo više ili manje. Ne smeta mi da se borite za vaše političke ciljeve i da iznosite vaše političke programe, ali smatram da zaista činite medveđu uslugu sindikalnim predstavnicima u prosveti time što vi monopolizujete njihove sindikalne zahteve. Ako oni to ne razumeju, govorim o sindikatima, oni ne shvataju šta im se dešava, vi ćete da preuzmete te proteste ili skup ili organizaciju ili očekivanje ili zahteve, a onda tu od prosvete nema ništa, ni „p“ od prosvete. Nema, onda je tu samo „p“ od politike ili da ne kažem politikanstva. Hvala vam lepo.

plata u ovom rebalansu za prosvetare se nije desio, a sve vreme govorite o tome kao da se desio, nije to je obećanje na kojem ih držite za januar sledeće godine. To ćemo tek da vidimo u sledećom predlogu budžeta, sada po rebalansu nije se desilo, zbog toga inače i protestvuju, zbog toga inače smatraju da ste upravo prekršili protokol koji je sa njima bio potpisan.Treća stvar, mi ne preuzimamo nikakve proteste, naprotiv mi ovde pružamo podršku tome da imamo jaku prosvetu, jaku prosvetu jer se radi o školovanju naših budućih generacija. O tome se ovde radi. Podržavamo njihove zahteve jer su oni racionalni.Treća stvar, možemo da poredimo i kapitalne izdatke, opet za jedan stadion 31 milijarda dinara, a kapitalni izdaci za objekte javne namene u prosveti, po rebalansu budžeta, znate kolike su premijeru? Dva zarez Poredite slobodno i to, a svi znamo u kakvom su nam stanju škole, pogotovo u mestima koje su manja, pogotovo u mestima koja su manje razvijena, gde bukvalno pada plafon plafon za vreme nastave. U takvom su nam stanju škole.Dodatno, kada već spominjete penzije, neću da ulazim, neko ih je po zakonu povećao, a vi ste ih mimo zakona smanjili. Gospođa ministar Slavica Đukić Dejanović. **Slavica Đukić Dejanović** Ne mogu da verujem poslaniče da prosto ne razumete zahteve reprezentativnih sindikata i činjenicu da smo u jednom vrlo uspešnom dijalogu i da u odnosu na protokol koji je sačinjen u 2023. godini, a odnosi se na period do januara 2025. godine još uvek smo u dijalogu i razgovaramo.Vi tražite više od reprezentativnih sindikata, na količinu novca koja je tolika, koju niti ćemo štampati, niti ćemo moći negde da se snađemo, a smatramo da svi građani Srbije imaju pravo da osete da zaista makroekonomska stabilnost, mir za koji se zalažemo, daje pravo svakom čoveku na bolji kvalitet života, pa radio on u zdravstvu, socijali u prosveti, bilo gde.Reprezentativni sindikati su vrlo zadovoljni činjenicom da upravo ona kategorija prosvetnih radnika za koju se vi zalažete, iz osnovnih škola, da su sve razredne starešine osnovnih i srednjih škola imaju povećanje dodatka za razredno starešinstvo sa četiri na sedam posto. To je bio jedan od njihovih zahteva i to je već urađeno, a nismo sačekali 1. januar 2025. godine.U ovom momentu je procena da

i mi mislimo i predstavnici reprezentativnih sindikata da 2025. godina treba da bude godina na kojoj bi trebalo da se potrudimo da to ide i napred. Ako je to bilo ispod 80%, a sada smo došli do 94% te prosečne plate, napravili smo ogroman korak. Bezbednost, kvalitet rada, dostojanstvo u radu, sve su to teme o kojima razgovaramo, ne samo taj dinarski za koji ste se uhvatili i koji jeste više nego važan.Dakle, ja bih još jednom htela da vas zamolim da prosto pročitate protokol koji je potpisan da vidite na koji se period odnosi dakle, na januar 2025. godine mi govorimo o tom povećanju i tvrdimo da je najveći broj zahteva i dogovora iz protokola realizovan, a da idemo u susret i da nam jeste cilj da u 2025. godini, pokušamo da ispunimo apsolutno sve elemente, ali u skladu sa realnim finansijskim potencijalom države.Ja vam se zahvaljujem zato što mislim da ovo sve vi razumete i ne mogu da budem, dugo sam provela u poslaničkim klupama, ne mogu sa vama da delim zadovoljstvo poslaničke pozicije što zloupotrebljavate činjenice da vaša verbalizacija i vaš vokabular može biti prosto prijemčiv samo za one koji prosto neće da vide činjenice. Činjenice su da nijedna Vlada do sada nije imala toliki stepen razumevanja za prosvetne radnike.Znate na sednici Vlade nema ministra koji ne smatra da resor resor koji predstavlja da treba iz budžeta uzeti što više para, mi smo se dogovorili da prioritet mora biti apsolutno prosveta i da jedino dvocifreno povećanje u procentima mogu imati prosvetni radnici i dok svi ostali imaju iz javnog sektora 8% povećanja ovo je 12%.Dakle, u ovom momentu to je zaista tako da li će se nešto događati da tokom već prve polovine naredne godine se stvari menjaju ne možemo prosto obećavati ono što nije realno.Ja vam se zahvaljujem na razumevanju, ja osećam da ga imate, ali se ne zahvaljujem na politizaciji koju pravite. Hvala najlepše.Predsednik Vlade. Molim vas ne dobacujte, ali molim vas ne dobacujte, da se čujemo imate vreme polako ne dobacujte.Predsednik Vlade Miloš Vučević.Izvolite. Hvala predsedavajuća, mislim da je ministar prosvete pričala vrlo stručno i vrlo precizno i koncizno i priča zaista u jednom kratkom vremenskom intervalu na one teme koje kandidujete prilikom objašnjenja i obrazlaganja vaših amandmana.Ja sa ponosom mogu da vam kažem da u ovom rebalansu budžeta mi smo predvideli za 12 milijardi veći budžet za prosvetu, ne mogu da razumem da neko definiše to kao uvredu za prosvetu, time što održava samo do kraja godine izdvaja 12 milijardi više baš za tu istu prosvetu od toga osam milijardi dinara više za plate zaposlenih milijardi više za plate, jer imamo više od hiljadu novo zaposlenih u istoj toj prosveti plus ovo što je ministar Slavica Đukić Dejanović rekla da imamo rast plata odnosno drugačiji obračun za stručne stručne saradnike jel tako i razredne starešine sa 4% na 7% i povećanje plata za stručne saradnike.Mislim da su to značajna ulaganja za prosvetu i da je to apsolutno za pohvalu, a ne za ispraznu kritiku i pokušaj dodvoravanja jer neko vidi da bi to mogla biti tema na koju se dobija neki politički poen svakako jeftini politički poen, imati dobar razgovor socioekonomski dijalog sa sindikatima u prosveti i verujem postizanju sporazuma i da će prosvetni radnici se osetiti uvaženim i videti da imaju podršku države. Hvala vam lepo.